Уважаеми колеги, продължаваме работата. Продължаваме с изказванията. Записан за изказване е господин Карадайъ. Заповядайте, господин Карадайъ. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ако ми позволите, аз моето изказване ще започна оттам – с изречението, с което приключи нейното изказване госпожа Нинова, а именно тя каза: „Да има мир в Европа и в света“, аз искам да припомня думите на великия Ататюрк: „Мир в страната, мир в света“. И затова днес, докато слушах дебата, човек отстрани може да остане с впечатлението, че днешният дебат се води за войната или за мира, но не е така. Днешният дебат е за друго. Днешният дебат, и то както е записано в първа точка от Проекта за решение, е: дебат за подкрепа в съответствие с Устава на ООН срещу военна агресия през XXI век и тази подкрепа да бъде чрез предоставяне на военна и военно-техническа помощ. Благодаря на госпожа Нинова, че припомни тук, от трибуната, за последователната политика, която води „Движение за права и свободи“ през последните осем месеца, още от първия ден на тази военна агресия, на която станахме свидетели. Ние още от 24 февруари от „Движение за права и свободи“ бяхме и причината, и в основата Народното събрание на Република България да приеме Декларация, осъждаща военната агресия в Украйна. Но и днес разбрахме, че тогава управляващите, докато се занимаваха с алинеи, точки и запетаи, когато комшията гори, то днес разбрахме и каква е била причината, а причината са били БСП, ПП-тата и ДБ-тата. Затова благодарим, че тя припомни за нашата последователна политика още от първия ден, когато ние прекъснахме заседанието, бяхме причината да се прекъсне заседанието и бяхме в основата на приемането на Декларацията за осъждане на военната агресия. Но тя пропусна да припомни и още нещо, че „Движение за права и свободи“ има последователна политика не само през последните осем месеца, а през последните 32 години, а това нещо аз ще го припомня. Още от 1991 г. от трибуната на Народното събрание тогавашният ни председател – доктор Ахмед Доган, заяви каква трябва да е геополитическата ориентация на България – евро-атлантическата ориентация. И за наша гордост през 2004 г., когато „Движение за права и свободи“ участваше във властта, България стана член на НАТО, през 2007 г., когато ДПС участваше във властта, България стана член и на Европейския съюз. И днес от тази трибуна ние от „Движение за права и свободи“ искаме категорично да заявим, че тази геополитическа ориентация на България днес за нас, за ДПС, не подлежи на ревизия. От друга страна, ние трябва да бъдем лоялни и достойни членове в съюзите, в които членуваме, а именно НАТО и Европейския съюз. Всички ние знаем, че НАТО и Европейският съюз са ценностни политически съюзи в защита на демокрацията, човешките и гражданските права и свободи. От друга страна, само да припомня още веднъж, че втората тема, която е в днешния проект за решение, е модернизацията на Българската армия като част от НАТО, и то с идеята да се прекратят зависимостите от Руската федерация за поддръжка на въоръжението и техниката, която имаме днес в армията. Затова ние от „Движение за права и свободи“ ще подкрепим предложената декларация. Благодаря Ви за вниманието.

Макар че може би не е тук моментът да се правят някакви исторически аналогии, аз искам само да припомня накратко, че дори по време на Втората световна война България не изпраща абсолютно никакъв боеприпас, дори един патрон не е изпратен за немската армия, която воюва на Източния фронт, въпреки че тогава нашият съюзник, нашият тогавашен евро-атлантически партньор и нашият тогавашен геополитически избор иска много настойчиво от нас не просто боеприпаси, иска армии. България отказва, въпреки че тогава е управлявана от династия, която е германска по произход. Отказва и това до някаква степен всъщност спасява държавата ни после от геополитическия погром, който се случва на други държави в Източна Европа, благодарение на което всъщност България е единствената държава – съюзничка на Хитлер, която излиза от Втората световна война с увеличена територия. Сега в момента България уж се управлява от българи, а ние говорим за предоставяне на малкото ни останало въоръжение и буквално вкарването на България във войната, защото няма какво да се лъжем, това ще е следващата крачка. И нека да го кажем ясно от тази трибуна, тъй като преди осем месеца тук никой не говореше за даване на оръжие. Напротив, обясняваше се как това няма да стане. И бяха цитирани вече някои видни политически личности, аз няма да ги преповтарям. Само нека да си представим какво би могло да се случи след още няколко седмици, месеци, в зависимост от изостряне на обстановката. Дали няма да четем пак тук публични декларации колко трябва да бъдем верни на нашите евро-атлантически партньори и да покажем как трябва да спасим Украйна, нищо, че не ни е партньор и нищо, че не е в НАТО. Така че трябва да си правим много внимателно сметката, защото не за първи път в тази зала са се случвали и ще се случи национално предателство – това е, за съжаление, нормално за нашата история, но също така е нормално след това да има и възмездие. Последния път се е случило, след като 1941 г. тук, в тази зала, се гласува с овации, ставане на крака и вдигане на дясна ръка напред, изпружена – да не правя знака аз, защото не е правилно и няма да се прави, тези хора, които са го направили тогава и са възхвалявали тогавашния геополитически избор на България, след три години са съдени от Народен съд. И не само те, техни колеги в цяла Европа тогава. Това най-вероятно пак ще се повтори. Просто да кажа. Благодаря, господин Костадинов. Реплика? Не виждам. Следващото изказване – господин Румен Христов. Процедура – заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, правя процедура за удължаване на времето за работа на парламента и това пленарно заседание до приемането на точка първа от днешния дневен ред, а именно точката, която в момента обсъждаме. Колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение за удължаване на работата до приемането на настоящата точка.

Господин Христов, прощавайте, не видях, че искаха реплика и затова давам репликата. Господин Георгиев, заповядайте. Господин Костадинов, не съм съгласен за това, че пропуснахте да кажете имената на хората, променили позицията си, когато са управлявали страната, и сега. Защото е много важно да казваме за лупингите в българската политика, за да може след това да се види как народът наказва тази фурнаджийска политика и какви са последствията за нашата държава и за нашата народност. Както и в историческия пример, който дадохте, много ясно си проличава, че това е пагубно за нашата страна. Докато в България се прави такава политика, която днес е една, утре е друга, а вдругиден е трета и така нататък, нищо добро не ни очаква.

която води дотам, че в момента имаме и разпад на държавността. На практика ние вече българска държавност нямаме и трябва да я възстановим. ПРЕДСЕДАТЕЛ Господин Георгиев, аз ще Ви припомня нещо друго, на което Вие също бяхте свидетел – не знам дали си го спомняте, когато тук беше министърът на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба. Вие поставихте въпроса за автономия на българите в Украйна, поставихте го като представител на ВЪЗРАЖДАНЕ. Казахте, че след като Украйна иска от нас оръжие, и то го иска изключително агресивно, между другото, буквално не просто движейки се по ръба на дипломатическия тон, а превишавайки абсолютно всички правила на поведение на един гостенин в къщата на своя домакин – тогава Вие казахте, че след като Украйна иска толкова сериозна помощ от нас, би следвало и би било редно в духа на евро-атлантическите ценности България да получи нещо за своето огромно малцинство там, което на практика е второто след руското в Украйна. Това обаче, което Вие поискахте да чуете като отговор от украинския министър, не го чухте поради една много проста причина. На него не му беше дадена възможност да се изкаже, заради това, че български клакьори временно народни представители, обясняваха как всъщност това е руската позиция. Те тогава го призоваваха да не отговаря, защото това било руската позиция. Иначе казано, да искаш автономия за българите в Украйна, да искаш права и свободи за българите в Украйна, да искаш възстановяване на държавното припознаване на българския език в Украйна, защото това е закрито от няколко години насам – „държавното“ натъртвам много се спекулираше с това и се говореше как имало училища. Няма училища! Има неделни читалища – там, където има по един-два часа, и то самостоятелно организирани от българските общности, а не както беше допреди няколко години, където имаше български училища. Първата българска гимназия – Болградската гимназия, първата българска гимназия вече не е българска, тя е украинска. Там не се преподава на български език. И много други училища загубиха този статут. Сега нас ни лъжат, че видите ли, включително в една декларация тук, подготвена от Службата украинския ДАНС, ни обясняваха точно такива лъжливи неща. Но както и да е. Оказва се, че ако искаш права за българите в Украйна, това е руска пропаганда. Сега, разбираемо е, че за някои хора, дори и както тук миналата седмица станахме свидетели, разговорът за това дали България да запази българския лев, или да въведе чуждата валута евро, всъщност е разговор за и против рублата. Защото някои хора възприемат лева като рубла. Това е разбираемо. Само че не е разбираемо, когато това временно маргинално поведение на една малка част от българския политически елит доминира цялата българска политика. Ние действително сме имали в годините периоди на много сериозни лупинги в нашето политическо поведение. Тези, сегашни, в момента наши избори, ние ги имахме преди 30 години в същия смисъл и в същия ред, само че с обратна посока. И както сега се кълнем във вярност на евроатлантизма, преди се кълняхме във вярност на световния социализъм и както преди изнасяхме тогава оръжие за социалистически режими и разни партизански групировки, борещи се срещу властта в някоя африканска или латиноамериканска държава, сега пък изнасяме в Украйна. Нищо ново, само знаците се сменят – фирменият знак, нищо друго. Големият въпрос е има ли България право да съществува вече в един такъв много сериозно променящ се нееднополюсен политически модел в света. Ние изчерпваме правото си на съществувание с един политически елит, който единственото нещо, което прави, е да изпълнява заповеди отвън и дори не може да ги аргументира и артикулира пред собствените си избиратели. Заради това някои от тях се объркват. Да не повтаряме тук, че преди малко имаше доста хубави цитати – преди изборите, след изборите.

Това е най-сериозният ни проблем, за който ние говорим – на следващи избори, ако отидат да гласуват 30%, които най-вероятно ще бъдат след 2 – 3 месеца. Това в момента е само един симптом за най-сериозната болест, която имаме

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Много се надявах, много ми се искаше да постигнем едно общо съгласие по такава важна и ясна тема, каквато е отношението на България към случващото се в Украйна. На първо място, аз смятам, че всички си даваме сметка, че това, което се случва в Украйна, е една пълномащабна война, водена от агресора Путин и неговата армия, и когато се говори за отношение на българите към Русия, аз не искам да кажа нищо за руския народ и за отношението между руския народ и българите. Но по отношение на Кремъл, на Путин и на тяхното великоимперско мислене и поведение винаги имам огромни резерви. С това, което ще приемем, макар и късно – аз съм убеден, че ще постигнем такова съгласие в този парламент, ние заставаме ясно на страната на тези, които в момента са потърпевшите, тези, които са нападнати, чиято територия се отнема, и против агресора Путин, и против този, който води война. Ако не беше дадена помощ от други държави – България, както винаги е на последно место и се отличава от своите партньори, това означаваше много лесно превземане на Украйна. Кой дава гаранция, че Путин щеше да спре дотам? Кой дава гаранция, че следващите нямаше да бъдат Молдова, Румъния, България например? Нали даването на оръжие значи възпиране на агресора? В този смисъл аз не виждам нищо лошо. Напротив, притеснявам се, че толкова късно вземаме решение за оказване на военна и на техническа помощ. Понеже имаше препратки към историята,

отношения с централата на НАТО, първото посещение на външен министър, на министър-председател на Република България, на доктор Желев и така нататък, до 2004 г., когато станахме пълноправен член. Но дали сме достоен член, тя е друга тема. Връщайки се отново към препратките, понеже малко по-далече в историята бяха коментирани тук, в тази зала, аз ще върна спомените до 1968 г. 1968 г. ние сме едни от първите, които изпращаме Елховския полк за потушаване на Пражката пролет – нещо, което касае Чехия, нещо, което е вътрешен проблем, но ние сме отличници. А днес отново сме разделени от нашите колеги. Тогава Румъния не изпраща контингент – подчертавам, в Прага, но ние сме едни от първите. Днес сме едни от последните. Защо така се получава исторически, че грешим на кое място трябва да застанем? Аз смятам, че ние трябваше да постигнем едно много широко обединение около цивилизационния избор, което направи едно цяло поколение, една плеяда политици в предходния период, в предходните 25 – 30 години, защото за мен мястото на България е там, мястото на България е в този цивилизационен свят и ние трябва да го препотвърдим с гласуването след малко. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Христов. Реплика? Не виждам. Господин Христо Иванов – за изказване. Заповядайте. Уважаеми колеги, решението, което предстои да вземем днес, наистина е изключително важно, далече надхвърля въпроса с конкретните възможности да се предостави някаква военна помощ на Украйна. Това е едно решение, което със сигурност отразява новата ситуация, в която ще се налага България да съществува и да взимаме политически решения. Защото започна нова епоха и тя е неизмеримо по-сложна. Аз бих искал да започна с един призив. Естествено, всички ние сме политици. Естествено, всички ние хвърляме по едно око на възможността, че се задават избори и се занимаваме с предизборна риторика, но все пак, когато става дума за толкова сериозни неща, е добре да не използваме политиките на страха. Госпожа Нинова попита къде сме чули плашене. Госпожо Нинова, чухме Иван Иванов от Вашата група например, когато аргументираше това да се излъчва тази дискусия по телевизията, по телевизията, каза да се видело кои партии директно вкарват България във война, цитирам: „директно вкарват България във война!“ Това не е вярно и е безотговорно да се говори, че с това решение днес България ще бъде вкарана във война и Ви призовавам при всички различия, които ние имаме, при разбирането за това колко е сложна ситуацията и за това, че има аргументи в полза на вашата позиция, има аргументи в полза на нашата позиция, да не прибягваме до подобни характеристики, защото със същия успех може някой да каже, че Вашата позиция е позиция, която е в подкрепа на Кремъл, при положение че БСП участва все пак в Декларацията, която заклейми агресията на Украйна. Трябва да съумеем да запазим някакъв политически център, в който е възможно да си говорим рационално при цялата сложност на ситуацията. Тази сложност на ситуацията изхожда от едно нещо, което не чух в изказванията досега и ми се иска да обърна внимание на колегите в момента характеристиката на агресията, с която имаме работа. Каза се, че войната е започнала на 24 февруари, припомниха се Минските съглашения и там връщането назад във времето спря. Само че ние трябва ясно да си даваме сметка, че тук става дума до една много по-мащабна вълна на агресия и опит за преразглеждане на съществуващия ред в Източна Европа, която беше анонсирана от Путин на Мюнхенската конференция по сигурността през далечната вече 2007 г. Там той изрично каза, че Русия си поставя за цел да преразгледа съществуващия ред в Източна Европа. Оттам последваха и Грузия, и Крим. Става дума за война не просто срещу Украйна, не просто за отделно взети територии, а става дума за опит за налагане на руско-имперска политика на влияние. Този опит директно засяга България и всички ние, разбира се, сме за мир, но за да има траен сигурен мир, ние трябва да си даваме сметка, че това е въпрос на поемане на отговорност. Аз твърдя, че решението, което взимаме днес, е стъпка в тази посока – България и българската политическа класа да поеме своя дял от отговорността за гарантирането на сигурността и мира в нашия регион. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

че тази война, която води Путин, освен всичко друго е война срещу собствения му народ. Не за първи път в историята на Русия побеснял от вируса на властта диктатор в Кремъл решава да легитимира своята власт чрез насилие и поредното издание на човеконенавистническа идеология, което чухме в неговата реч на 30 септември. Това ще бъде платено от руския народ, както досега винаги е било плащано. Така че възпирането на господаря на Кремъл е наистина въпрос на отговорност и ние ще вземем решение, с което България понася част от своята отговорност за установяването на траен мир и трайна сигурност, базирана на правила в целия регион на Източна Европа. Затова „Демократична България“ ще подкрепи това решение. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

по БНТ 1 и БНР, беше с ясното съзнание, че българските граждани наистина заслужават тук, на място, да чуят директно дискусията, която се води, защото на закрити врати наистина се чуха много интересни интерпретации. Тази, която аз направих – един анонс в своето предложение, не е нещо, което аз съм изсмукал от пръстите си или по някакъв начин се опитвам тук да направя внушение на колегите народни представители. Това е едно възприятие, за което немалка част от българските граждани считат, че ще се случи. България, влизайки по този начин в конфликта, изнасяйки директно военна техника и снаряжение за Украйна, казах го и тогава в своето изложение, че в предния парламент, вземайки решение за предоставяне на военно-техническа помощ, достатъчно сме солидарни с това, което се случва гласували тази декларация, защото това не е само мое възприятие, и на политическата сила, която аз представлявам, а това е възприятие най-вероятно на господата министри, които са тук, на господин президента, който ги е назначил като такива. Те са го казвали неведнъж в своите изказвания, изказвания, така че да се чувствате по някакъв начин засегнати в тази ситуация, мисля, че е, меко казано, неправилно, защото българските граждани с интерес биха следили днес цялата дискусия и щяха да си направят точната и ясна преценка кой какво прави. Именно по тази причина ние ще бъдем против това предложение за решение на Народното събрание. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Обръщам се към Вас, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри! Уважаеми господин Председател, преди малко в моето изказване казах – и още веднъж искам да Ви напомня да обръщате внимание на колегите, които се изказват от трибуната, че днешната дискусия не е за войната или мира. Днешната дискусия е за коренно различно нещо. В т. 1 сме казали Министерският съвет да ни предостави, да внесе в Народното събрание Проект на решение за предоставяне на военна техника, военно-техническа подкрепа за Украйна съобразно българските възможности. Втората тема в днешното решение е Министерският съвет да проведе преговори с правителства на съюзниците ни в НАТО за ускорено освобождаване от остарялото съветско въоръжение и техника, за да се прекрати зависимостта от Руската федерация. И тук, като става въпрос за войната или мира, безспорно е, че всички сме за мира, но от тази трибуна категорично трябва да заявим, че заедно с това, че сме за мира, сме и категорично против прекрояването на границите в 21 век. Трябва да заявим, че сме и за

Преминаваме към гласуване, колеги. Постъпил е изработен общ проект на решението от Комисията по външна политика и Комисията по отбрана, като всички изказвания по време на днешната дискусия – редакционни и други предложения, са по текста на така представения консолидиран проект на Комисията. Тъй като в началото бяха представени проектите по вносители, но дискусията беше концентрирана върху консолидирания общ проект на решение, ако няма възражения от страна на вносителите, ще подложа на гласуване редакционните поправки на консолидирания общ проект.

като на първо място ще Ви ги маркирам, колеги. На първо място ще поставя на гласуване предложението на ВЪЗРАЖДАНЕ за отхвърляне на Проекта на решение, след което ще поставя на Вашето внимание предложенията, направени от Екатерина Захариева, след това са предложенията, направени от господин Дренчев, за отпадане и редакция в т. 6 от Проекта в т. 6 от Проекта на решение, след това има две предложения, направени от господин Бачийски, и предложение, направено от Атанас Славов. Това ще е поредността,

Моля, режим на гласуване.

предложение за редакционна поправка в преамбюла – в абзац първи думата „препотвърждава“ да се чете „потвърждава“ и в абзац след запетайката и текста „въоръжение и техника“ думата „която“ да се замени с „което“, след което в Проекта на решение т. 3 да придобие следната редакция: „В срока по т. 1 Министерският съвет да проведе преговори с правителствата на съюзниците в НАТО и партньорите в Европейския съюз за придобиване, предоставяне или разполагане на заместващи способности или усилващ отбранителните ни способности капацитет, което да позволи ускореното освобождаване от остарялото съветско въоръжение и техника.“ Моля, режим на гласуване.

Преминаваме към гласуване на предложението на ВЪЗРАЖДАНЕ за отпадане на т. 6 от Проекта на решение. Моля, режим на гласуване.

Преминаваме към следващото предложение на ВЪЗРАЖДАНЕ, направено от господин Дренчев – в края на т. 6 да отпадне изразът „извършени от Руската армия на територията на Украйна“. Господин Дренчев, ВЪЗРАЖДАНЕ – текстът „извършени от Руската армия на територията на Украйна“ в края на т. 6 от Проекта на решение да бъде заличен. Моля, режим на гласуване.

Преминаваме към редакционната поправка, направена от народния представител господин Бачийски, към т. 1 след текста „съобразно българските възможности“ да се постави запетая и да се добави текстът „без да отслаби отбранителната способност на страната“. И второто предложение към т. 3 е в края да се добави текстът

към т. 1 – след „съобразяване с българските възможности“ да се добави текстът „без да отслаби отбранителната способност на страната“. Моля, режим на гласуване.

Следващото предложение е към т. 3 – след края да се добави текстът „и да предостави съответните финансови разчети“. Тъй като приехме редакционно предложение по т. 3, направено от Екатерина Захариева, това предложение не противоречи на смисъла на същото. Затова подлагам на гласуване този текст с добавянето след края на т. 3 на редакцията, която приехме с изречението „и да предостави съответните финансови разчети“. Моля, режим на гласуване.

„В т. 6, изречение първо, в края на текста да се добави в изречението: „и да встъпи в делото на Украйна срещу Руската федерация пред Международния съд на ООН“. Моля, режим на гласуване.

текста на Проекта на решение заедно с вече приетите редакционни поправки. Гласували

Уважаеми колеги, позволете ми да прочета съобщение за утрешния парламентарен контрол утрешния парламентарен контрол по чл. 91 – 103 от Правилника: - служебният заместник министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов ще отговори на един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров; служебният министър на туризма Илин Димитров ще отговори на един въпрос от народния представител Гален Монев; - служебният министър на електронното управление Георги Тодоров ще отговори на два въпроса от народния представител Иван Петков;

Атанасов, и на едно питане от народния представител Кристиан Вигенин; - служебният министър на културата Велислав Минеков ще отговори на един въпрос от народния представител Стефан Шилев.

Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Красимир Вълчев се отлага негов въпрос към служебния заместник министър-председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Уважаеми колеги, утре продължаваме седмичната Програма с блицконтрол от 9,00 ч., след което е точка първа за петък – Проект на решение за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ – втори етап; Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс и парламентарен контрол, чието съобщение вече прочетох. Благодаря за днешното участие. Закривам заседанието.